Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа народни представители,

на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и във връзка с предсрочно прекратените пълномощия на народния представител Красимир Неделчев Минчев, избран от 30. многомандатен изборен район Шумен, издигнат от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народно събрание, на основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен представител в 30. многомандатен изборен район Шумен Ралица Тодорова Ангелова, с ЕГН…, от листата на Политическа партия ГЕРБ. Следва обявената за избрана за народен представител госпожа Ангелова да положи клетва. Моля, квесторите, поканете госпожа Ангелова.

Дами и господа народни представители, продължаваме с:

Запор върху вземания, които ответникът по обезпечението има от физическо или юридическо лице, се налага от съдебния изпълнител с изпращането на запорно съобщение на третото задължено лице и на банката, в която третото задължено лице има сметки. (2) Запорът се смята за наложен от датата и часа на получаване на запорното съобщение от третото задължено лице или от банката, в която лицето има открити банкови сметки. (3) На ответника по обезпечението се изпраща съобщение за наложения обезпечителен запор след връчване на запорното съобщение на третото задължено лице. (4) Когато запорираното вземане е обезпечено със залог, на лицето, което държи заложената вещ, се нарежда да я предаде на съдебния изпълнител, който я предоставя за пазене на лице, посочено от органа по чл. 13, ал. 1. (5) Когато запорираното вземане е обезпечено с ипотека, запорът се отбелязва в съответната книга в службата по вписванията.

Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване чл. 46 в редакцията му по доклада на комисията. Гласуваме.

Уважаеми колеги, направих предложението за прегласуване, защото системата не отчете моя глас „против” този текст, а исках да обоснова отрицателния си вот и именно опита в този закон да бъдат променени основни институти и на облигационното, и на вещното право.

спиране на погасителната давност по отношение на вземания. Очаквам по-нататък в текстовете да се напишат нови правила и по отношение на придобивната давност. Изобщо вносителите на този закон, а и парламентарното мнозинство, което го гласува, с лека ръка променя основни институти в гражданското право. Освен че бяха направени сериозни промени в реда, по който се обезпечават искове, според процедурите в Гражданския процесуален кодекс вчера, сега вместо да се възпроизведат действащите текстове, които касаят обезпечителното производство, които касаят налагането на запори и възбрани върху движими вещи и върху недвижими имоти, тук се създават нови правила, включително и нови правила, които касаят основни положения в облигационното право. Тъй като моето мнение на юрист е, че не трябва да се посяга на А и Б в гражданското право, затова гласувах „против” този текст.

„Чл. 47. (1) В случаите по чл. 46, ал. 6 органите по чл. 13, ал. 1 имат право да поискат събирането на вземането да бъде възложено на комисията и да се образува самостоятелно изпълнително дело срещу лицето – длъжник по изпълнителния лист. (2) Събраните суми по изпълнителното дело се превеждат от съдебния изпълнител по сметка на комисията.”

чл. 54 има предложение на народния представител Юлияна Колева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2: „2. В ал. 3 след думата „вещи” се добавя „на ответника по обезпечението”. Предложение на народния представител Ивайло Тошев група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 48: чл. 48: „Чл. 48. (1) Налагането на запор върху парични средства в национална или чуждестранна валута се извършва чрез описването, изземването и внасянето им по специална банкова сметка на комисията. При преизчисляване на курса на чуждестранната валута се прилага курсът на за съответната валута към датата на описа. (2) Налагане на запор върху всички видове банкови сметки на ответника по обезпечението в национална или чуждестранна валута се извършва с изпращане на запорното съобщение до банката. банката. (3) Запор може да се наложи и върху всички видове вещи, вложени в трезори или касети, както и върху суми, предоставени за доверително управление от ответника по обезпечението. (4) Запорът Запорът по ал. 2 и 3 се смята за наложен от момента на получаване на запорното съобщение от банката. Съобщение за наложения запор до ответника по обезпечението се изпраща след получаване на съобщението от банката. банката. (5) Връчителят вписва часа и датата на получаване. Когато съобщението е изпратено по пощата, съответното длъжностно лице отбелязва часа и датата на получаването.” Предложението по т. 2 е оттеглено от госпожа Колева. Господин Бисеров, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, колеги! Въпросът, който искам тук да обсъдим, е в текста на ал. 3, от текста на която не е ясно какво става с правата на третите лица.

обезпечението, какво става с тези суми? Те продължават ли да бъдат управлявани, защото вероятно има договор за управление? Тоест, така нареченият ответник продължава ли да ги управлява? Третото лице, чиито са тези суми, има ли процесуална възможност да си ги получи и да прекрати договора за управление? И ако има – къде са тези гаранции, че тези права не са нарушени? Така написан, текстът създава впечатление, че тези суми преминават в разпореждане на комисията и, говоря при договори за доверително управление, третото лице няма възможност даже и по исков път да си ги получи обратно. Няма нужда да караме третото лице, да го принуждаваме да чака няколко години, докато евентуално приключат делата срещу проверяваното лице. Точно поради тази причина смятам, че този текст на ал. 3 трябва да бъде променен и да има запис, че третите лица

Подобно на правата на трети лица по отношение на суми стои аналогично и въпросът за правата на трети лица по отношение на вещи, които се намират в трезори или касети в банки. Тук се въвежда една особена фигура, стигна се и дотам – да се помисли в тази връзка връзка за действия по отношение на касети и трезори в банки. Ако там се намират вещи, които лицето, което се обследва, държи, но тези вещи са на трето лице, какво правим? Нищо не е предвидено в тази връзка. По това законът мълчи. Даже не е дадена възможност, чисто хипотетично, евентуално трето лице в такива случаи да направи изявление и да претендира, да поиска да не се посяга на такива вещи, които са негови, когато се отправи репресията по отношение на лицето, срещу което има производство.

и засегнат правата и на трети добросъвестни лица. Проблемът е не само с налагането на обезпечение върху видовете вещи, които са вложени в трезори, трезори, собственост на проверяваното лице, но и с установяване на собствеността върху тези вещи. Вижте – тук проблемът произтича от това, че съществува законова презумпция, както ще видим в следващите текстове, че всичко, което е намерено във владение на проверяваното лице, се счита за негова собственост. Такава е и логиката при налагането на тези обезпечителни мерки, тоест в момента в този текст вносителят влага своето разбиране, че всичко, което е намерено в трезорите на проверяваното лице, е негова собственост, и затова му налага обезпечителни мерки, които важат до края на производството. Представете си, че става дума за заем, който е даден от трето лице на проверяваното лице или че става просто дума за пари, за бижута или за други ценности, които са дадени на съхранение в трезор, който е нает от проверяваното лице, защото има и такава хипотеза, предвид малката наличност на банкови касети в някои от банките. Така че третото лице, което е дало просто за съхранение свои вещи, бива неправомерно засегнато от този текст. Забележете, че тук не се прави разлика между това, кои от тези вещи, пари и ценности са собственост на проверяваното лице и кои са собственост на трети лица, за да може евентуално обезпечението да има различни правила по отношение на вещи – собственост на проверяваното лице, и на трети лица. Затова аз мисля, че е съвсем резонно предложението, което е направила госпожа Колева, която прави уговорката, че запорът може да се наложи върху всички видове вещи, които са открити в трезори и касети, но които са собственост на проверяваното лице. По отношение на другите вещи лицата имат право да доказват в производството, че са тяхна че са тяхна собственост и поради тази причина този ред на обезпечение да не важи по отношение на тях. Ясно ли се изразявам, господин Анастасов, и какво имам предвид? (Реплики.) Още повече, че в тази хипотеза може да става дума и за онези вещи, които не са възстановени на лица, които са пострадали от престъпления. Всъщност не се вслушахте в нашите предложения да има предимство предимство наказателната конфискация и да има предимство обезщетяването на лицата, които са пострадали при престъпления, с възстановяване на щетите, които са им нанесени, а това са текстовете в този закон, които пряко ги ощетяват. Реално едно лице, от което, да кажем, са откраднати бижута или други ценности, попада в режим „обезпечение чрез запор на тези ценности в рамките на производството” и после – сложна процедура евентуално по отношение доказването на собственост, но според мен е задължително да се направи уговорката, че обезпечителните мерки, запорът върху тези вещи, се отнася само по отношение на тези вещи, които са собственост на проверяваното лице, като разбира се, законът по-нататък е посочил ред, по който трети лица, които твърдят, че става дума за техни вещи или за техни пари, трябва да го доказват в гражданския процес с всички доказателствени средства. Това не означава за едни вратичка за измъкване и за укриване на имущество на проверяваното лице, защото собственикът на тези вещи трябва да докаже собствеността в гражданския процес, а просто за избягване на едни необосновани и непропорционални ограничения върху собствеността, които ще претърпят трети лица. лица. Моето предложение е, макар госпожа Колева да си оттегли т. 2 от нейното предложение, аз го правя отново, а именно тези обезпечителни мерки да се отнасят само по отношение на вещи – собственост на проверяваното лице, и да се запази сложната процедура, по която трети лица, които твърдят, че това са техни вещи, да могат да го докажат. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Господин Анастасов – първа реплика. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ако си спомняте, вчера отпадна един мракобеснически текст за едни физически лица, които трябваше да се явяват пред комисията, да дават обяснения. Нали така, госпожо Манолова? Нали така беше вчера? Физическите лица, които трябваше да се явяват пред комисията, щяха да бъдат вечно проверявани и разпитвани. Е – по този текст, е – тези физически лица, които са собственици на тези вещи, щяха да бъдат поканени от комисията да дойдат да кажат, че тези вещи са техни, а сега, тъй като Вие казахте, че по общата процедура тези физически лица ще бъдат призовавани като свидетели в процеса, ще изчакаме до процеса да дойдат, за да си докажат собствеността. Ето това е! Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, когато някой предостави на другиму заем, повярвайте ми, този заем става собственост на лицето, на което е предоставен, а не на третото лице. Това е безспорен факт. Що се отнася до третите лица, те във всеки момент, в който разберат, могат да претендират и да докажат с всички налични доказателства, че са предоставили – било то на съхранение, било то на отговорно пазене, било то на доверително управление, било то по някаква друга причина, дали това са примерно акции на приносител и така нататък. С всички правни възможности и доказателства във всеки момент! Не трябва да чакат да ги извика някой от комисията, а могат във всеки момент да претендират собствеността върху дадените вещи с всички които им дава гражданското законодателство. Те могат да го докажат във всеки момент от процедурата, по всякакъв начин, защото те са трети лица. И ако са трети добросъвестни лица и не са засегнати от процедурите по този закон, никой няма основание на практика да задържа тези вещи.

не е точно и коректно, че ал. 3 визира само случаите, когато е възможно вещта, намерена в един трезор, да не е собственост на лицето, което е проверявано. Алинея 3 дори говори за за случаи, в които е ясно, че сумите, дадени на доверително управление, не са на това лице, иначе няма да се използва терминът „доверително управление”. И се налага запор върху суми, за които органът, поискал обезпечението, знае, че не са суми на лицето, което проверява. Това е абсурдно – че се налага обезпечение върху чужди суми, за които се знае, че са чужди суми! Няма нужда третото лице да води някакви специални дела или да ползва правомощията си по ГПК. Точно затова е необходим допълнителен запис, за да е ясно, че правото на третото лице не се засяга по никакъв начин и няма нужда от никакви специални процедури. А това че отпадна мракобесническият текст е много добре. Отпадането на текста не означава, че лицето не може да отиде пред комисията да подаде заявление, да направи искане и така нататък.

Уважаеми господин Анастасов, Вие наистина ме изумявате. Или нарочно искате да въведете в заблуждение залата, или с Вас говорим на различен език. В момента става дума за етапа на проверка на комисията. Комисията е приключила с проверката, установила е твърдяното несъответствие и налага обезпечителни мерки. В тази процедура откъде комисията може да предполага с кои граждани евентуално лицето има отношения, за да ги привика в кабинета си и да ги пита за това и онова? Това е тайната част на проверката на Комисията за отнемане на имущество – когато тя работи без проверяваното лице да знае, че е проверявано. Или може би тук ще става дума за такова вмешателство в личната сфера на едно лице, че с методите на Министерството на вътрешните работи, на ДАНС и всички останали органи да се стигне до една презумпция или предположение на тази комисия с кого евентуално това лице може да е в някакви търговски, облигационни или други отношения. Откъде, аджеба, въпросният директор ще знае или ще предполага чии могат да бъдат парите, които се намират в трезора на проверяваното лице, за да го извика и да го разпита в своя кабинет? Още повече че това са обстоятелства, част от които се доказват и с писмени доказателства. Тук става дума за нещо различно. Ясно е, че третите лица могат да оборят презумпцията, че всичко, което е у проверяваното лице, е негова собственост и че част от тези вещи са тяхна собственост. Ясно е, че това ще става в производството пред гражданския съд. Но тук става дума за налагането на обезпечителни мерки. Ако има едно уточнение, че обезпечителните мерки важат по отношение на вещите, които са намерени в трезори, но които са собственост на проверяваното лице, тогава на практика с установяването, че една вещ е собственост на друго лице, обезпечителните мерки ще падат. А иначе този запор и изобщо цялото обезпечение, което касае права на трети лица, остава до края на цялата процедура пред гражданския съд. За това става дума. Става дума също така, както казах, за пострадалите от престъпления, които не са обезщетени, тоест не са възстановени нанесените им при престъпление щети. Става дума също така и за сумите, които са предоставени на доверително управление. Тук господин Радев зададе един наистина интересен въпрос. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.) Това че една банка е дала кредит на едно лице, означава ли, че банката в момента, в който е запорирано това лице, не трябва да си претендира сумите?

в който проверяваното лице се поканва да попълни една декларация. Когато то посочи, че определени движими вещи, които се намират където и да е там, както е според закона, не са негова собственост, а са собственост на друго лице, комисията може да покани това лице да представи доказателства или то самото да се яви пред нея и да представи доказателства за собствеността. Ами, нищо не му пречи. Аз затова се учудвам кое Ви пречи на Вас в този текст?! Има тримесечна процедура, в която проверяваното лице доказва срещу презумпцията на комисията, че има несъответствие от 250 хил. лв. Това е процесът, в който самата комисия решава дали да стигне изобщо до предявяване на иск за отнемане на имущество.

Господин Анастасов, не се правете, че не разбирате за какво става дума. Нашите възражения срещу този текст бяха срещу правото на териториалните директори и органите на комисията да привикват граждани в процеса на тайната проверка, която извършват по отношение на проверяваното лице, да стимулират доносничеството, тоест да задължават хората да доносничат. Наистина презумпцията е, че когато комисията рови за несъответствие в имуществото, още на фазата, на която проверяваното лице не знае за това

и може да привиква, когото си поиска. Едно абсолютно ненужно действие, което, слава Богу, отпадна при вчерашното гласуване. Тези обезпечителни мерки, господин Анастасов, се налагат преди да започне да тече срокът, в който лицето доказва наличието на съответствие между имуществото и доходите му. И тогава няма никаква пречка, освен ако Вие не измислите нови правила, проверяваното лице да покаже с всички доказателствени средства първо пред комисията, че има съответствие в това имущество, включително че част от вещите, които са намерени у него, не са негова собственост, включително да го направи с частни документи, с писмени договори, с писмени договори, включително и с обяснения на трети лица, които претендират собственост.

още веднъж да му кажем каква е разликата. При онзи текст, когато беше формулиран, но отпадна, текстът, за който той пледира и за който явно още съжалява, там съжалява, там третите лица биваха привиквани да доносничат и в полза на цялата тази процедура те трябваше да бъдат използвани, за да бъде уличен някой и да му бъде ангажирана отговорност. Докато в случая тук пледираме за друго.

а не да бъдат от полза на процеса и на производството по гражданската конфискация. Това е голямата разлика. Едното е в полза на процеса, а ние тук пледираме да се даде възможност на трети лица да защитят своите собствени права, защото те също могат да пострадат. Трета реплика – господин Терзийски. Господин Анастасов, точно от Вас не очаквах като юрист и като председател комисията, в която е разработван този текст, да направите това изявление. В единия случай става въпрос за събиране на данни за неоснователното и незаконното обогатяване. В другия случай стана въпрос за установяване на това, че имуществото, претендирано като неоснователно обогатяване, е на трето лице. Това са два противоположни интереса, две съвсем противоположни процедури. В единия случай ние настоявахме да отпаднат тези лица,

Аз съм на първо място. Благодаря Ви, господин Анастасов. Разбрах каква е Вашата презумпция. Вие ме заплашвате от трибуната на Народното събрание, че аз съм на първо място. Но аз не се притеснявам от такава заплаха. ПРЕДСЕДАТЕЛ Съжалявам много, тези 3-4 дни коефициентът ми на интелигентност – той не е много висок, но започна да пада драстично. Господин Корнезов, обръщам се към Вас, защото с тези колеги, които се изказаха, няма как да се разберем. В чл. 401 от Гражданския процесуален кодекс изрично е посочено как може да бъде поискана отмяната на едно обезпечение от заинтересованата страна. Колеги, съжалявам, но вземете и прочетете кодекса. Госпожо Манолова, обяснете ми в тази ситуация има ли нещо по-различно от процеса в ГПК?

Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в чл. 48, ал. 3 да бъде прието второ изречение със следното съдържание: „Обезпечението не засяга правата на трети лица”. Гласували

Уважаеми колеги, подлагам на прегласуване този текст, защото той е в ярко противоречие с изявлението, което току-що направи господин Анастасов. Или вносителите на този закон искат да въведат в заблуждение народните представители и хората, които следят дебата, или не си дават сметка какви текстове приемат. С отхвърлянето на този текст остава другата презумпция – че обезпечение може да се налага и върху вещи, и върху имущество, което е собственост на трети лица в това производство. И няма какво да иска третото лице от гражданския съд като отмяна на обезпечение, защото законът допуска негови вещи и имущество да бъдат запорирани в това производство.

този закон прави сериозни отклонения от процедурите в ГПК. Според този закон и според текста, който току-що отхвърлихте, обезпечение (имам предвид запори в конкретния текст) могат да се налагат и върху вещи, които са собственост на трети лица. Могат да се налагат запори върху вещи, които са собственост на трети лица и които са открити у проверяваното лице. След като това е възможно и написано в текст, какво ще претендира третото лице или проверяваното лице от съда? Какво ще иска – „Отменете го, защото тази вещ е собственост на трето лице”? Според този текст могат да се запорират и вещи на трети лица. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Преди малко в изказването ми Вие ме репликирахте с ГПК. Аз съм убеден, че дебатът е интересен. Интересен е и на Вас като юрист. Ако искате да се включите в него с реплики, с дуплики, с изказвания, призовавам да отстъпите воденето на някой Ваш колега от заместник-председателите и да се включите в дебата, но не е редно зад гърба на изказващите се да репликирате. Получава се така, че пред мен

Подлагам на гласуване предложението на народния представител госпожа Манолова, която подкрепя оттегленото предложение на госпожа Колева и група народни представители – в ал. 3 след думата „вещи” да се добави „на ответника по обезпечението”. Гласуваме предложението на госпожа Манолова.

и изземването им от съдебния изпълнител. (2) При налагането на запор върху налични поименни акции или облигации съдебният изпълнител уведомява търговското дружество. Запорът има действие за търговското дружество от получаване на запорното съобщение. (3)

безналични ценни книжа се извършва чрез изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар, като едновременно с това се уведомява и

да предостави на съдебния изпълнител информация на притежаваните от ответника по обезпечението ценни книжа и за наложените по други претенции запори. (5) Съдебният изпълнител уведомява органите по чл. 13, ал. 1 за получената информация по ал. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 55, който става чл. 49, както е по доклада.

Налагането на запор върху държавни ценни книжа се извършва чрез изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар или до Българската народна банка – поддепозитар, и до чуждестранни институции, в които са регистрирани сметки на държавни ценни книжа. (2) Запорът

в 3-дневен срок от получаване на запорното съобщение да предостави на съдебния изпълнител информация за притежаваните от ответника по обезпечението ценни книжа и за наложените по други претенции запори.

вчерашното заседание зададох въпроса: докъде ще стигнем с налагането на тези обезпечителни мерки и колко широко ще разтворим ветрилото на всевъзможните обекти, вещи, ценни книжа, парични средства и така нататък, върху които ще се налагат тези обезпечителни мерки? Неслучайно зададох този въпрос, тъй като, ето сега стигаме до една абсурдна ситуация, при която обезпечителни мерки се налагат дори върху държавни ценни книжа. Уважаеми колеги, не звучи ли малко абсурдно лице, което е заподозряно, че е извършило сериозно престъпление, че се е облагодетелствало от него, че е извършило значително административно нарушение и се е облагодетелствало значително от него, да е вложило тези средства в държавни ценни книжа, та се налага и тях да запорираме чак. Замислете се малко, нека да не стигаме до такива абсурдни хипотези. Предлагам този текст да отпадне. Благодаря. Реплика? Няма. Други изказвания? Господин Казак, предложихте този текст да отпадне? целият член да отпадне. Няма други изказвания. Подлагам първо на гласуване предложението на господин Казак да бъде отхвърлен чл. 57, който по доклад става чл. 51. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 52.: „Чл. 52 (1) Запорът Запорът върху ценни книжа обхваща всички имуществени права по ценната книга. (2) Разпореждането с ценните книжа след получаване на запорното съобщение няма действие по отношение на държавата. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 59, който става чл. 53, както е по доклада.

чл. 53: „Чл. 53. (1) Запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение от съдебния изпълнител до Агенцията по вписванията. (2) Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и се смята за наложен от вписването му в търговския регистър. Агенцията по вписванията уведомява търговското дружество за вписания запор.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията чл. 63 да бъде отхвърлен.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62, който става чл. 55: „Чл. 55. (1) При започване на принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за особените залози върху имущество и вземания, върху които са наложени обезпечителни мерки по реда на този закон, органът по изпълнението незабавно уведомява комисията и изпраща препис от акта, въз основа на който се извършва изпълнението. Комисията може да поиска от съда отмяна на обезпечителните мерки и замяната им с друго равностойно обезпечение. (2) Имущество и вземания, върху които са наложени обезпечителни мерки, или срещу които е започнато принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди налагане на обезпечителните мерки по реда на този закон, се реализира от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до влизане в сила на съдебното решение за отнемане на имуществото в полза на държавата. Преди започване на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс публичният изпълнител уведомява комисията и изпраща препис от акта, въз основа на който се извършва изпълнението. Комисията може да поиска от съда отмяна на обезпечителните мерки или замяната им с друго равностойно обезпечение.” Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 65, който става чл. 57, така както е по доклад

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, което се подкрепя от комисията.

чл. 65, ал. 2 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 57: „Чл. 57. (1) След налагане на обезпечителните мерки органите по чл. 13, ал. 1 поканват проверяваното физическо лице да представи писмена декларация за: 1. притежаваните от него и от членовете на семейството му недвижими имоти и моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа, произведения на изкуството, движими археологически ценности, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени образци, както и друго имущество; списък на неговите и на членовете на семейството му банкови сметки в страната и в чужбина; 3. източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството му; му; 4. сделките с недвижими имоти, движими вещи, дялове и акции в търговски дружества, прехвърляне на предприятие или други търговски или правни сделки с имущество на лицето и на членовете на неговото семейство през проверявания период, както и източниците на средствата за извършването им; 5. задълженията към трети лица; 6. салдо на налични парични средства към началната дата на проверявания период; 7. други обстоятелства, свързани с имуществото на проверяваното лице. (2) Когато проверяваното лице е починало, неговите наследници и заветници, приели наследството, се поканват да представят декларацията по ал. 1.

Господин председател, колеги! Направил съм предложения, всъщност и госпожа Колева има предложения в тази посока, с които да е ясно, че това, което тук законът нарича „декларация”, не е декларация по смисъла на други закони. Следващият текст казва, че неподаването на декларация не може да бъде основание за изводи във вреда на проверяваното лице. Тоест, да е ясно, че подаването на декларация, първо, не е задължително. Няма как да бъде задължително. Никой не може да бъде задължен да свидетелства срещу себе си. Просто това е изключено. Ако направим записите, които предлагам, ще стане ясно, че лицето може да подаде необходимото обяснение. Тази декларация да се нарича не „декларация”, а „писмени обяснения”. Още по-малко мога да приема, че ще има образец на декларация. Как така държавата ще задължава някой да обяснява имуществото си в точно определен образец? Това е едно вътрешно противоречие в закона. Визирам текста, който обсъждаме, и следващия текст, който най-правилно е тук да бъде изчистен. Предлагам Ви текстовете, които съм

в ал. 3 думата „представя” да се замени с думите „може да представи”. Ако иска – ще представи, ако иска – няма да представи. Няма как, пак повтарям, някой да бъде задължаван да свидетелства срещу себе си. Смисълът на този текст аз го виждам – този има смисъл, но само ако става въпрос за доброволен акт на лицето, което е проверявано. Благодаря Господин Бисеров, тук не сте прав, че е доброволен акт, защото всичко, което е декларация и е изкарано в закон, още повече има образец, при подаване на невярна декларация или каквото и да е обстоятелство по него, оттам нататък има един чл. 313 от Наказателния кодекс, което значи носене на наказателна отговорност от лицето, което подава декларацията. По-нататък ще видим, че това не се отнася само за проверяваното лице, а и за управляващи и представляващи дружества, за наследници. Тук е много опасно да се мисли, че един наследник може да знае всички източници на придобиване на дадено имущество Всяка една грешка в тази декларация оттам нататък потенциално има опасност лицето, подаващо декларацията, да бъде подведено под наказателна отговорност. Така че не всичко тук на практика е доброволно и по желание. Нека тук текстът да бъде „писмени обяснения”, защото вече имаме прецеденти с подаване и търсене на наказателна отговорност, да не говорим и длъжностни лица, които са във връзка с този закон, също в един момент са подведени под такава наказателна отговорност. Нека тук да не вкарваме в капан хората, нека да бъде „писмени обяснения”, а не „декларация”.

Радев, аз затова настоявах този текст да се обсъжда със следващия, който ясно казва, че неподаването на декларация не може да бъде тълкувано във вреда на проверяваното лице. Тоест, ако ние приемем, че тази декларация има задължителен характер и влече след себе си наказателна отговорност при неверни данни, никое проверявано лице никога няма да подаде декларация, защото няма абсолютно никакъв интерес да го направи. Защото след това ще видим едни други текстове, където идва една следваща фаза, когато на проверяваното лице му се предоставя възможност да се запознае с всички документи и тогава, ако иска да направи допълнителни възражения, да представи допълнителни доказателства. Кой ще си декларира всичкото имущество преди да се е запознал с документите? Никой няма да го направи, при положение че има запис, че неподаването на тази декларация не води до санкции. Затова, ако искаме този текст да се осмисли и реално да работи и проверявани лица наистина да дават такава информация и да подпомагат проверката, защото ще има и много такива, които ще искат да подпомогнат проверката, тъй като са абсолютно сигурни в това, че не могат да попаднат под ударите на закона, на закона, правилният подход е да се приемат предложенията, които са направени паралелно и независимо едно от друго, и „декларацията” да се превърне в „писмени обяснения” и да се каже, че тя може да бъде подадена, за да се осмисли

Уважаеми господин председател, аз искам да оттегля формално направеното мен и група колеги предложение по ал. 2. Смятам, че това, което формулира в репликата си господин Радев и беше казано от господин Бисеров, е изключително коректно като текст и аз смятам, че особено за наследниците по никакъв начин не можем да ги задължим те да дадат декларация, защото ги вкарваме в ситуация, когато те са

Начинът, по който се предлага от вносителите, продължава да прокарва намерението им да превърнат всички български граждани в доносници. След като вносителите се опитаха да прокарат задължение на граждани да донасят за други граждани, тук опитът е едно лице да бъде накарано да донася срещу себе си. Ако наистина вносителите са искрени, че имат намерение да променят доказателствената тежест, ще видите, че това не се случва в следващите текстове, трябва да се остави възможност на проверяваното лице или да предостави тези данни на комисията, или не. Извинявайте, но Комисията по отнемане на имущество има година и половина със съдействието на всички репресивни органи в държавата да изследва, да разследва, да се рови, установява всичко, свързано с имуществените отношения на дадено лице.

работата? Самият закон бъка с неясни термини, които могат да поставят в невъзможност дадено лице да прецени кои обстоятелства е благоприятно за своята правна сфера да декларира или не.

Всички тези формални ограничения и формалности при предоставянето на данните говорят само за едно – че тук ще се прилага общият ред, предвиден в Наказателния кодекс – че за деклариране на неверни данни носиш наказателна отговорност. От клиент на гражданската конфискация, при която могат да ти отнемат имуществото, можеш да се превърнеш в клиент на прокуратурата и срещу теб да се развие и наказателно производство. Нека не забравяме при всеки един от тези текстове за какви хора става дума, Търговците. МАЯ МАНОЛОВА: Нека никога не забравяме, че не става дума за наркотрафиканти, а става дума включително за обикновени граждани, за които се твърди, че са извършили административно нарушение.

Впрягат се всички държавни органи, институции – нотариуси, адвокати и за който се сетите, да донася за имуществото на проверяването лице. Впрягат се негови близки, роднини, съседи, които доброволно ще ходят да свидетелстват. Накрая караме лицето само да си направи харакири – ако нещо не е било установено от комисията, да излезе и допълни общата картина неизвестно в каква посока. посока. Макар вносителите да повтарят, че гражданската конфискация не е наказание, все пак отнемането на имущество на едно лице само поради факта, че то не може да докаже по смисъла на закона своите доходи, си е репресивна мярка.

не че го е придобило от престъпления или незаконно. Просто не може да представи доказателства за това. Подкрепям предложението на колегата Радев и на колегата Бисеров, независимо дали ще бъде с писмена информация или писмени обяснения: да отпадне терминът „писмена декларация” съответен образец в “Държавен вестник”, защото от това следват неблагоприятни последици за проверяваното лице.

политически орган – това са последиците за всеки неудобен бизнес.

Тук смъртта не е изход, не е освобождаване. Подкрепям предложението обясненията да бъдат писмени и ще Ви кажа защо. Сигурен съм, че в декларацията, която ще бъде приета като образец в “Държавен вестник”, няма как да бъдат изброени всички възможни всички възможни случаи. В писмените обяснения обаче биха могли, например златните зъби, гвоздеите, платинените планки на счупените кокали – те могат да бъдат описани в писмените обяснения.

След като господин Красимир Велчев вчера си осигури по-лек режим на контрол върху въздухоплавателните средства и неговия конкретен самолет, забележете, прекрати заседанието веднага след като беше приет този текст. Държа ни тук в залата, докато приемем текста за неговия самолет и като го приехме, излезе и предложи прекратяване на заседанието. Осигури си по-лек текст за въздухоплавателните средства по отношение на моторните превозни средства – това е безспорно. Тази политика сега трябва да бъде прокарана и в този текст.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, подкрепям това да бъде декларирано в писмена декларация, тъй като има установени икономически, а не само юридически закони. Когато в края на годината попълваме декларация за имущество, финансови средства, наличие на съответни дялове и така нататък, го правим пред съответните данъчни органи. Не се съмнявам че Вие във всеки един член ще намерите някакъв кусур. Убеден съм, че дори Васил Иванов Кунчев – най-светлата и прозрачна личност в нашата история, да се изправи тук, пред трибуната на Народното събрание, Вие сигурно също ще му намерите кусур. Сигурно ще му зададете въпрос как е харчил комитетските пари. Омръзна ни да слушаме едни и същи неща, да слушаме двете думички „българските граждани”,

думичките „българските граждани”! Ако трябва да говорим за българските граждани и за представителства на разни школи, както Вие ги нарекохте – Кюстендилска, Плевенска и други, смятам, че съм представител на българския народ. Като такива ние трябва да бъдем отговорни за действията си и за това, което приемаме тук, в залата. Благодаря Ви за вниманието.

господин Матов, че не е коректно да се злоупотребява с израза „българските граждани”, но за мен има само едно обяснение в ехидството и злорадството на част от мнозинството, когато приемат и гласуват някои от най-репресивните текстове. Всеки един и от вносителите, и от хората, които налагат тези текстове, не си представя абстрактно българските граждани.

имате конкретни представи кой точно ще се гърчи, влизайки в тази процедура, как ще бъде каран да доносничи за себе си с тези текстове, как ще бъдат карани близките и приятелите му да доносничат за него, как ще му се образува производство по донос на друг български гражданин. Всеки има някаква схема. Не знам дали Вие си представяте въздухоплавателното средство на господин Велчев, като сте включили този текст в тази декларация (реплики от

а Вие злорадо наблюдавате този процес. Нямам друго обяснение срещу тези текстове, които наистина са садистични по отношение на българските граждани, които ще влязат в тази процедура. И пак повтарям, че нямаше да има нищо лошо в това, ако ставаше дума за наркотрафиканти, за трафиканти на оръжие, за перачи на пари и за извършители на тежки престъпления. Но тук става дума за едни хора, които само поради факта, че не подкрепят Вашата политическа сила или са неудобни на конкретния депутат на ГЕРБ в даден регион ще бъдат вкарани в тази пещ да ги въртят на бавен огън и да бъдат съсипани. Това е един от текстовете, които спомагат този процес.

много спортове оборудването, екипировката на спорта са много по-скъпи от това, което примерно аз имам, дето се говори за самолет. Въпросът е друг – виждайки тук докъде ниско може да падне един народен представител, или двама, или трима, в стремежа си да прикрие страха си от това, което евентуално е взел и трябва да каже на хората откъде го има, започва да прехвърля нещата на друго нещо. може и по-голям самолет да си купя, ако съм доказал, че парите, с които съм купил това съоръжение, са честно изкарани, платил съм си данъците. Има хора, които имат и самолети. В това няма нищо лошо. Обаче да се

Господин председател, уважаеми дами и господа! Наистина не е добре да се злоупотребява с израза „българските граждани”, но е чудовищно, когато се създават условия за злоупотреба с правата на българските граждани, господин Матов. Ние не сме против изземане на незаконно придобитото имущество. Ние не сме против имуществото, което е придобито по незаконен път от престъпна дейност да бъде иззето и средствата от това имущество да влязат в държавата. Но опасенията, които ние изказваме тук вече четвърти-пети ден, са, че това, което се приема, не е тази процедура, не е тази цел. Тук се приема една възможност правата на българските граждани да бъдат чудовищно потъпкани. Този член включва същата тази философия на закона. И тъй като се прави дебат по този член, аз не мога да не коментирам и изказванията, които са направени преди мен по него. Въпросът е, че субективното начало, което ние заложихме в закона, липсата на възможност за контрол върху тези, които ще реализират тази процедура, създава у нас това голямо безпокойство. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ако не преминете към текста, ще Ви отнема думата. ТЕРЗИЙСКИ: Завършвам с едно изречение, господин Анастасов. Всеки би могъл да има възможността да докаже своите доходи и приходи. Ужасното е, когато в тази процедура не се търси да докажеш доходите и приходите си. Ужасното е, когато се търси просто една политическа или някаква друга реваншистка позиция срещу теб.

Уважаеми господин Терзийски, Вие сте и прав и не сте за отношението на вносителите към българските граждани, но според мен трябваше да им отговорите, че ако са искрени и ако нямат никакви притеснения за обективността на този закон, щяха да напишат един текст, според който в процедура за проверка на имуществото да влязат именно хората, които боравят с публични пари хората по високите етажи на властта. Щяха да включат през тази проверка, за да няма никакви съмнения, първо да минат президентът, премиерът, министрите, областните управители, кметовете, народните представители по азбучен ред. Тогава щях да повярвам, че те са искрени и че няма едни други списъци, които вече са готови и в които изброените лица не попадат. Ако няма нищо притеснително и тези проверки, това производство са доказателство за почтеност на едно лице към българската държава, включете този списък и почнете проверката от тези лица.

Аз искам да задам един въпрос към вносителите и към комисията, която е работила, към председателя на комисията и използвам дупликата си във връзка с това. Ние приемаме един законопроект с доста спорни текстове и една от основните презумпции, които залагаме една от основните презумпции, които залагаме и разчитаме да работи този закон, е да се осъществява надлежен, реален

Кой контролира комисията като иска декларация? ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Как ще избегнем субективното поведение от страна на членовете на комисията и как ще бъде осъществяван контролът върху нея? Затова Ви задавам въпроса лично на Вас дори.

Преминаваме към гласуване на предложенията, които са направени по текста. Предложения от народния представител Христо Бисеров. Комисията не подкрепя предложенията по точки 1, 3 и 4 от същите. Моля да гласуваме.

Уважаеми колеги, моля да прегласуваме и да приемем това предложение, което между впрочем се подкрепя и от колеги от ГЕРБ. Разберете, никой не може да бъде накаран да свидетелства срещу себе си! Никой не може да бъде накаран да попълва документ, с който, освен че свидетелства срещу себе си, има опасност да носи наказателна отговорност, дори и за грешки. Такова нещо няма в наказателното право дори! Да не говорим за гражданското право, да не говорим за това, което сътворяваме днес! Такова нещо го е имало само по време на Инквизицията! Съжалявам, че трябва да употребявам такива тежки думи, но всяко нещо трябва да има някакъв разум в края на краищата! Разберете! Хипотетично се поставете на мястото на този, който трябва да попълни декларация за своето имущество. Това няма нищо общо с данъчните декларации, за които говори господин Матов, ама нищо общо няма. Данъчната декларация не е акт за проверка на лице, а това е акт за изчисляване на данъци, на задължения към държавата

Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Христо Бисеров по чл. 65, в точки 1, 3 и 4, които не се подкрепят от комисията.

По предложенията на народния представител Юлиана Колева и група народни представители – предложението не е подкрепено по т. 1, буква „а”, точки 2, 3 и 4. Подлагам на гласуване така направеното предложение, което не се подкрепя от комисията.

подкрепя от комисията. Гласували 90 народни представители: за 23, против 16, въздържали се 51. Предложенията не са приети. Господин Чукарски оттегли своето предложение. Благодаря. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 65, който става чл. 57, така както е по доклад на комисията.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, гласувах „против”, той като този член съдържа абсолютно налудничави изисквания към декларатора – да се декларират всички тези сделки, всички сделки с недвижими имоти – прехвърляния, задълженията към трети лица, салдо на налични парични средства към началната дата на проверявания период. Вие искате лицето (и още по-лошо – ако то е починало, неговите наследници), да декларират 15 години назад какво е било салдото по сметките им! Ами, такава информация не знам дори дали в банките се пази. От къде на къде лицето ще бъде в състояние, а пък още по-лошо – неговите наследници, да декларират салдото на наличните парични средства към началната дата на проверявания период?! Не си ли давате сметка колко абсурдно е това? Аз се учудвам как комисията въобще е гласувала този текст и как той е минал. Просто – не знам. Ще се наложи сериозна промяна на този закон в най-скоро време!

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66, който става чл. 58: „Чл. 58. Органите по чл. 13, ал. 1 поканват да представят декларация и: 1.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз оттеглям предложението на колегите, свързано с терминологичната разлика между „декларация”, „информация” и „обяснения”.

Независимо от това дали в писмена декларация, за която – обърнете внимание, не се носи наказателна отговорност, защото наистина тези обяснения или тази информация ще бъдат подадени, или в някакъв свободен вариант, тя трябва да бъде с едно и също съдържание, наистина за нея проверяваното лице да е наказателно неотговорно. Затова бих предложила да намери място в редакцията на следващите текстове. Ще направя това предложение за редакция – да не се носи наказателна отговорност за данните, които това проверявано лице попълва във въпросната декларация. Благодаря.

Уважаеми колеги, нека да обърна внимание на същността на приемания текст. Кои са третите лица, които са визирани в чл. 64, 65 и 67 от този Макар че текстовете все още не са приети, предвид начина, по който се гласува всичко, което е прието от комисията, е притеснително, че всички тези лица ще трябва да представят декларация с коментираното досега съдържание пред проверяващия орган. Забележете, че в този кръг са всички трети лица, с които проверяваното лице е извършвало сделки през целия период. Една част от тези лица са свързани по смисъла на закона, но други трети лица нямат никаква връзка с проверяваното лице. Тук е включително презумпцията, че такава декларация трябва да попълнят третите лица, които са сключили възмездни сделки с проверяваното лице, поради подозрението, че те са знаели, или са можели да предполагат, че то няма съответствие в доходите и своето имущество. За да Ви го преведа на разбираем език – една такава декларация, която Ви връща 15 години назад и съдържа всякакви данни за банковите Ви сметки 15 години назад, за всичко, което сте придобили, за всякакви отношения с трети лица, за това какво се намира във Вашите сейфове, влогове и прочее. Вие ще трябва да декларация, даже в хипотезата, че проверяват строителния предприемач, който е построил кооперацията, от която Вие сте си купили апартамент. Представяте ли си за какъв абсурд става дума?! Това е декларация, в която се изреждат всички притежавани от Вас и от членовете на Вашето семейство недвижими имоти и всички ценни книжа, дялови участия, търговски марки, всякакво имущество, списък на Вашите и на членовете на семейството Ви банкови сметки, източниците и средствата за основания... на придобиване на това имущество и за издръжката на Вашите семейства, всички сделки, които сте извършили, всички задължения, които имате към трети лица, салдото на паричните средства преди 15 години, всички други обстоятелства, които са свързани с Вашето имущество. И това поради злощастното обстоятелство, че Вие сте собственик на най-обикновен собственик на най-обикновен двустаен апартамент, купен в кооперация, ще трябва да декларирате всички тези данни пред въпросната комисия. Защото, видите ли, някой предполага, че Вие сте предполагали, че строителният предприемач, който Ви е продал този апартамент, няма съответствие между собственото си имущество и това на собственото си юридическо лице. Това наистина са абсурдни текстове, които, ако за проверяваното лице дали под форма на декларация или по друг начин, можеха да бъдат приети, но за трети лица,

Това обяснявам – че Вие ще трябва да разкажете всичко за 15 години назад в една декларация по образец в „Държавен вестник”, само защото сте си купили имот от лице, което се проверява.

Подлагам на гласуване редакцията на чл. 66 на комисията, който става чл. 58, така както е по доклада.

вреда на лицата по чл. 65 и чл. 66, както и на членовете на техните семейства, при отказ да се представи информация.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 59. ПРЕДСЕДАТЕЛ

И сега какво правим?! Имаше такава реплика в един сериал. Господин Велчев, Вие като вносител ще ми кажете ли какъв е смисълът от предходния текст, който приехме и който се опитахме да превърнем в един текст за самонабедяване? Какъв е смисълът, ако неподаването на декларация няма да води до негативни последици и не може да се тълкува? Какъв е смисълът, при положение че в следващия текст, който след малко ще приемаме, е казано, че органите по чл. 13, ал. 1 уведомяват проверяваното лице, предоставят му за запознаване всички материали, които се отнасят до него, и му дават едномесечен срок да направи възражение и да представи доказателства?

които ще се появят в един по-късен момент, защо е всичкото това усилие, което полагате? Защо превръщате закона в инструмент за рекет, в инструмент за притискане на обикновени граждани? Не става въпрос за хората, които извършват тежки престъпления, а става въпрос за обикновените граждани, които ще бъдат обект на този закон. Това не е Закон за борба с организираната престъпност. Това е закон, който може да се превърне в инструмент за правене на избори – за това става въпрос. С този закон Вие ще подлагате на натиск лицата, които искат да участват активно в изборите срещу Вас. За това става въпрос! Точно по тази причина такива текстове, като тази писмена декларация, не трябва да съществуват в този закон.

защото процедурите са съвсем други. Ние се стремим да намерим баланса и гаранциите за всеки един от участниците в това производство. След малко с предложението си моят колега ще

Уважаеми вносители, уважаеми членове на Вътрешната комисия! Искам да Ви попитам защо от обхвата на този текст са отпаднали третите лица? Защо не могат да се правят изводи във вреда на проверяваното лице от декларацията, която то собственоръчно ще попълни или при отказ да се подаде такава декларация? А не е записано ясно, че не могат да се правят изводи във вреда на третото лице. По-нататък в рамките на това производство ще се види, че то може да понесе не по-малко неблагоприятни последици от действието на този закон от самото проверявано лице. Вие сте купили апартамент от строителен предприемач, който е обект на тази проверка. комисията решава на този ранен етап на производството, че Вие сте могли да предположите, че този строителен предприемач има несъответствие между доходите и своето имущество и Ви кани на този етап да попълните декларация, в която да разкажете всичко за себе си през последните 15 г., всичко за своето семейство – включително придобито имущество, баланси по банкови сметки преди 15 г., източници на имуществото на Вас, на децата Ви, на близките Ви роднини. Всичко за Вас – без да се проверява! Вие сте длъжен да го направите в тази декларация. И защо не е записано изрично, че ако Вие откажете да се самонабедите или да набедите проверяваното лице, това няма да носи неблагоприятни последици за вас? за вас? Абсолютно резонен е въпросът – ако е ясно, че декларирането на неверни данни от проверяваното лице или или неточни данни няма да води до носене на наказателна отговорност, тази отговорност да се запише систематично в този текст. Иначе оставаме с впечатление, че това са текстове с целенасочено репресивно действие, включително срещу лица, които не могат да станат обект на тази проверка, а просто са трети лица, придобили нещо от проверяваното

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, говорите откровени глупости. Погледнете следващия чл. 67 – „На отнемане подлежи имущество, което е придобито от трето лице за сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му, или действителните права върху него”. Само в такива случаи може да се атакуват тези сделки и да подлежат на отнемане. Единствено и само тогава! В други случаи третото лице, което е добросъвестно и си купи от този строителен предприемач апартамент, то няма никакъв проблем. Просто трябва да четем малко по-напред, да се запознаем с всички текстове.

в чл. 60, ал. 5 аз ще предложа редакционна поправка, която категорично да казва, че декларациите, които се дават от проверяваното лице и от третите лица, не могат да се използват срещу тях, не може да се носи наказателна отговорност,

наистина е безобразие това, което се случва в тази зала. Текстовете са пред нас. Текстът на чл. 64 казва ясно, че подлежи на отнемане

трето лице, което си е купило апартамент от проверяван строителен предприемач, може да претърпи неблагоприятни последици от този закон във вид на това да му бъде отнет апартаментът.

без изрично да запишете, че декларираното от него или отказът да посочи тези данни не може да се използва във вреда на това лице и на неговото семейство. Вие не просто стимулиране доносителството и самодоносителството. Вие разписвате текстове, в които под страх от отговорност лицата трябва да се самонабедяват. Аз – да декларирам данни срещу себе си, Вие срещу себе си, без гаранция, че това, което Ви карат да напишете по някаква трета проверка, няма да се използва срещу Вас, срещу съпругата Ви, срещу близките Ви, срещу роднините Ви, срещу приятелите Ви, срещу третите лица, с които Вие сте влезли в правоотношение през последните 15 г. Какво пречи, ако наистина сте искрен, че тази декларация няма да се използва срещу третите лица, да бъде написана ясно, че не могат да се правят изводи във вреда на лицата по чл. 65 и чл. 66,